как да се предпази от чумата. Според него това е един брилянтен пример за това как някой е бил небрежен, не си е свършил работата и не е внимавал достатъчно.

липсват много неща, включително и координация между институциите по справянето с чумата, с което се разбира, че не е достатъчно само едно министерство да бъде включено в него. Две трети от дейностите в тази стратегия възможността за дерогация съгласно Директива от 2002 г. при индустриални обекти, в които има обособени обекти, да не се избиват и унищожават всички животни, а само тези, които са засегнати. Защото свинекомплексите не са една сграда – те са големи комплекси, които съответно могат да направят, най-малкото, необходимото да ограничат това заболяване. Ако тогава в тази стратегия бяха предвидени такава мярка и такава възможност, вероятно много по-лесно щеше да бъде сега да се управлява целият процес по ликвидирането на животните. Освен това, на 31 август 2018 г. беше регистрирано първото огнище на чума в Тутраканци, но тази червена лампичка, която трябваше да покаже, че рискът вече е опасен за страната, също не беше оценена достатъчно ефективно, освен ликвидирането и загробването на животните. Предприеха се мерки и повечето бяха свързани с това да обясняваме, че работим, че създаваме предпоставки чумата да не се разпространи, но всичко това беше на хартия без достатъчно действия от страна на институциите. ведомства, освен да констатират наближаването на заболяването, трябваше да координират всичките си действия и да излязат с един много строг план какво се прави във всеки един момент при възникване на огнища Само за една мярка се сещам – оградата. Много е популярна – как спира дивите прасета, но други реални действия не бяха предприети. Имаше някакво финансиране в края на годината, което даже не беше усвоено от Българската агенция по безопасност на храните, защото от пет милиона, предвидени за справяне с чумата, три милиона и половина се върнаха в бюджета затова, че не бяха усвоени под никаква форма. Аз съм с разбирането, че Министерството на земеделието, храните и горите не може да се справи самó с този проблем, затова има и Националния епизоотичен съвет,

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо професор Бъчварова, колеги народни представители! Първо, и преди всичко, искам да благодаря за отправената покана да бъде изслушана, тъй като обстановката е много динамична и това е възможност пред законодателния орган на страната ни актуалната ситуация и мерките за борба с африканската чума по свинете, а чрез телевизионния екран – на населението, каква е актуалната обстановка към днес. Към днешна дата имаме регистрирани 21 огнища при домашни свине в шест области – Плевен, Бургас, Враца, Русе, Търговище и Велико Търново. Седем от тези огнища са установени в рамките на активния надзор на Българската агенция по безопасност на храните и взетите проби. Две индустриални ферми са засегнати с малко над 57 000 свине: в село Николово – 17 590; и в село Бръшлян – 40 000 свине; и една фамилна ферма – тип А, в Русе с 20 свине. Всички останали обекти с огнища са нерегистрирани лични стопанства. При дивите свине имаме 20 случая на установена африканска чума по свинете в областите Силистра, Добрич, Плевен, Варна, Враца, Русе, Търговище и Монтана.

още два случая при домашните свине. Предприетите мерки са: трикилометрова предпазна зона; провежда се принудително убиване по хуманен начин на всички домашни свине, отглеждани в животновъдни обекти за лични нужди; вземат се лабораторни проби от умъртвени свине, както и добито от заклани свине месо с оглед анализ на разпространението на вируса сред популацията животни; забрана за пазар и изложби от засегнатите области; десеткилометрова надзорна зона; клинични прегледи и вземане на проби за лабораторен контрол; контрол на движението на домашни свине – допуска се само от индустриални фамилни ферми, намиращи се извън три зоните на рестрикции са създадени пропускателни пунктове на основните пътни артерии с пунктове за дезинфекция на преминаващи моторни превозни средства; проверка за нелегални движения и търговия на живи свине и продукти от тях от и към зоните на ограничение; мерки за биологична безопасност по отношение на фуражи и храненето на животните; три ежеседмични областни и общински епизоотични комисии във високорискови зони – цяла Северна България, за предприемане на мерки за контрол на заболяванията и проследяване на изпълнението им; дезинфекция на влизащи транспортни средства на граничните входове и изходи на страната гранични пунктове, летища; контрол на движението на хора, животни и продукти, включително и личен багаж от страни, в които има африканска чума по свинете; конфискуване на местни продукти; тестване и унищожаване на отпадъци от транспортни средства, самолети, кораби, фериботи от страни, в които има африканска чума по свинете; проверки за наличие и спазване на мерки за биосигурност в индустриални свиневъдни обекти; разработване на индивидуални планове за спешни действия в индустриалните свиневъдни стопанства в случай на огнище или в случай, че попаднат в зона на ограничение. В обхвата на тези мерки искам да потвърдя, че, да, днес гръцкото Министерство на земеделието въведе допълнителни ограничителни мерки, за да предпази разпространението на африканската чума по свинете, касаещо и всички служби по контрол на храните – да следят с повишено внимание и мониторинг мониторинг всички гранични контролно-пропускателни пунктове по повод възможността на пренос на храна, подсилен контрол за районите в близост до границата с България. Абсолютно забранено е внасянето на свинско месо

прилагаме всички мерки за локализиране на огнищата от чума.“ Какъв е основният риск и опасност от разпространение на чумата? Това са личните стопанства, нерегистрирани обекти за свине, когато се укриват и няма мерки за биосигурност. Там, където се умъртвяват животните, се използват два метода, одобрени в Европейския съюз и законодателството на OIE – чрез електричество или електрически клещи,

Загробването, което се извършва след умъртвяването, се прави по Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти, посочени са условията.

Комисията е постоянно действаща и се назначава със заповед на кмета на съответната община. При определянето на териториите се вземат предвид всички изисквания, ясно разписани в Наредбата и действащото законодателство в областта на екологията, с цел да се избегне фундаментиране на околната среда.

Там, където процедурата за определянето им не е по съответния ред – одобрена от всички служби, се извършва сега както на площадката в село Бръшлен, където сутринта бях информирана, че е намерено решение, което да отговаря на всички законодателни и законови изисквания, за да не допуснем какъвто и да било риск. По отношение на финансирането.

са похарчени в дейности – над 12 на брой, подробно описани по повод вземане на превенционни мерки срещу африканската чума по свинете, включително информационна кампания, засилен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове, закупуване на дезинфектанти за тези пунктове, пунктове, фризери и логистична подкрепа на областните дирекции по безопасност на храните по отношение на пробовземането, съхранението, преноса до лабораториите. Разбира се, в тази сума е и част от сумата за изграждането и на преградното

Процентът на съфинансиране е между 50% и 100%, а според вида на приложените мерки одобрението на прилагането е и според брутния вътрешен продукт на държавата членка. Ако той е по-малък от средния, обикновено се прилага 75%. За практиката. През 2015 г., когато имахме заразен модуларен дерматит, се справихме изключително успешно – нещо нещо повече, тогава ветеринарните власти създадоха Европейска карта за борба с това заболяване. Бяха съфинансирани от 75% до 100% от представените разходи за рефинансиране. В заключение, искам мислех, че съм ограничена във времето, после ще отговоря на останалите въпроси, нещо, което е изключително важно да знаем – това заболяване е изключително бързо разпространяващо се, силно заразно. Това, което поставихте във Вашето питане за искане на дерогация за умъртвяване само на засегнатите животни във фермите, е абсолютно неприложимо за африканската чума по свинете. Мога да Ви дам пример и със село Бръшлен, където всяка вечер по няколко десетки прасета умират от заболяването, без възможност за разделение по халетата. Такава дерогация е недопустима за африканската чума по свинете. Но за потребителя това заболяване не може да навреди на на безопасността на храната – на това, което консумира от магазинната мрежа. Контролът върху движението на месото до обектите за продажба е засилен още от кланицата и партидата на животните, които отиват за клане. Има абсолютен контрол! Тази болест не е опасна за потребителя – това трябва да го кажем. Тя е икономическа болест

рискът е изключително тежък и за фермите, които имат развито индустриално производство. За потребителя този риск не съществува особено, предвид и че достъпът до храна трябва да е под контрол от съответните обекти или регистрирани обекти. Извън това, дори и с вирус, при съответната термична обработка – минимум 30 минути на 70 градуса,

Всички методи и мерки, които България прилага, са мерки, които са съгласувани и подлежат на контрол от Европейската комисия съгласно Пътната карта на EFSA за борба с това заболяване, и се извършва по начин, по който се е извършвало и в страни с подобна концентрация на болестта. Мога да кажа, че в страни, като Литва,

Мисля, че това бяха основните въпроси, които поставихте във Вашето изложение. Мога да дам и допълнителна информация, която може да ми поискате с въпросите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, преминаваме към въпроси. Въпрос от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Имате думата, уважаема госпожо Белова. Уважаема госпожо Министър, както споменахте, заболяването африканска чума по свинете е разпространена в 23 държави на територията на три континента. Обяснихте, че голяма част от мерките, които са предприели другите страни за намаляване на щетите от африканска чума, са предприети и в нашата страна. Моля за по-голяма конкретика: откакто Вие сте министър, какви мерки сте предприели за ограничаване на заболяването и предстоят ли други? Благодаря Ви, госпожо Белова. Имате думата за отговор, госпожо Министър. вече стана ясно от изложението, сме регистрирали горе-долу по равен брой огнища на домашни свине и случаи на диви свине. Към момента мерките, които вече представих в трикилометрова и десеткилометрова зона, се координират от областните епизоотични комисии, които се председателстват от областните управители или по възлагане от ресорен заместник областен управител. В него влизат представители на няколко министерства, като най-голямата логистична подкрепа

това, което е било нужно на властите в съответните региони – техен представител също участва, горските стопанства. две седмици включихме Военна полиция с цел подкрепление и най-вече ограничаване на контрола между инфектирани зони и чисти зони. Основният проблем, с който в началото се сблъскахме, тъй като ситуацията е динамична и търпи развитие, е първоначалното неразбиране на хората какво представлява африканска чума по свинете и какви могат да бъдат последиците от нея. За тази цел преди три седмици сформирахме екипи от Центъра за оценка на риска. Помолих университети с ветеринарни факултети, включително и ветеринарния към Тракийския университет, за помощ от от техни профилирани специалисти, научни работници в тази сфера. Сформирахме екипи, всички в различни области на Северна България с цел подкрепа на прилагането на всички мерки, най-вече в посока на разяснения на болестта. Мога да кажа, че в голямата си част в най-рисковите зони – на практика в областите, в които има вече огнища, вече срещаме по-голямо разбиране, отколкото в началото. Същото направихме и с горските стопанства, с директорите на държавните горски предприятия и председателите на ловни сдружения. Тук дебатът претърпя различно развитие предвид етапа на заболяването, на което сме. Поискахме от Европейската комисия и при нас бяха на посещение двама експерти: единият – специалист по домашна свиня, другият – специалист по дива свиня. Ние сме се съобразили с всички техни препоръки, които направиха след двудневен обход в Русе, Плевен, горе в Северна България – в най-интензивните райони с огнища. По отношение на домашните свине, свинекомплексите, мерките и прилагането получихме потвърждение за всичко това, което правим. По отношение на дивата свиня имаха различни препоръки за нови мерки и промени на съществуващите, по повод на което, тъй като снощи приключи тази комуникация с тях, днес сутринта поканих на среща отново председателите на ловните сдружения за информиране – това, което трябва да направим.

Едно от най-важните неща е разбирането и съзнанието на всеки, който е част от тези обществени отношения, за болестта, начините на разпространението ѝ и начините на ликвидирането По отношение на дивата свиня това можем да го направим само и заедно с ловните местни дружинки – те са имали среща на място и с тях. Към настоящия момент по отношение на вече регистрираните случаи първа и най-важна мярка трябва да стане претърсването за умрели диви свине и след това за драстичното им депопулиране в зоните извън инфектираните зони, определени като 200 квадратни километра територия, в случаите на намерена умряла дива свиня. Това го комуникирахме в последните два дни, снощи изпратихме и съответния проект за Продължаваме там, предвид динамичната обстановка, и с информирането и обучението на ловните дружинки по отношение на пробовземането. Изключително тежка е ситуацията, но разбирането на обществото, на хората за това какво трябва да направим съзнателно, а не да отчетем, че сме го направили, е изключително важно за успеха в тази битка. Различните страни имат различен успех.

много други страни има много повече огнища, отколкото са в България в момента. На практика ние сме на второ или трето място по брой огнища. За Румъния вече са близо 1600 огнищата. Само за миналата година официалните данни са за 300 000 умъртвени свине, за тази няма изнесени такива официални данни. Аз казах страните с огнища, мога да Ви ги повторя. Ето, за да отговоря на репликите от лявата страна на залата, мога да кажа бройките огнища при домашните свине. Румъния – 1645, към 25 юли в България са 21 – за такава разлика говорим! Когато говорим, трябва да говорим с цифри и данни. Полша – 241 огнища само при домашните свине. Литва – 131 огнища само при домашните свине. Латвия – 64 огнища само при домашните свине. В този смисъл трябва да проявим разбиране какво представлява болестта и как може да се спре. Аз съм много благодарна на научната общност за това, че, осъзнавайки обществената отговорност, те ни подкрепиха в разяснителната кампания – от три седмици са на терен за обяснения, без да поискат дори възнаграждение. Ние сме осигурили логистиката по отношение на пребиваването им в различните места. Битката продължава това заболяване продължава много дълго. Единствено адекватността на мерките, и най-вече прилагането им със съзнанието за това как трябва да бъдат приложени, е ключът към успеха за справянето с болестта. Благодаря Ви, госпожо Министър. Въпрос от парламентарната група на „БСП Уважаеми господин Председател! Госпожо Министър, не искам да навлизам в темата за начина на умъртвяване на животни, въпреки че това е доста притеснително относно хуманната гледна точка. Ще обърна внимание на темата със загробването. Вие споменахте преди малко част от тази тема, но въпросът е много притеснителен и неразяснен до момента. Във връзка със загробването и местата за загробване на тези животни все още има доста Какво имам предвид? На територията на Бръшлен до момента се изнесоха няколко теории във връзка с терена. Бяха терени на територията на свинекомплекса, бяха терени извън територията, бяха терени, които не са одобрени от Басейнова

разпространена след загробването на тези животни от разравянето от хищници, грабливи птици и други гризачи? Все пак говорим за стотици, хиляди тонове месо. Говорим, че загробване в такъв мащаб няма, освен в България или в Румъния, както цитирахте за други страни. Според данните, изнесени от Центъра за оценка на риска, вирусът може да остане в колбасите 50 дни, в замразеното месо – 1000 дни, дни, 300 дни в изсушеното месо, 160 дни в почвата и 180 дни във водоемите. Как гарантира Българската агенция по безопасност на храните, че заразата няма да има възможност да достигне чрез подпочвените води да се върне при нас чрез тези води? – Приключвам, господин Председател. Бръшлен, както знаем, е в защитена територия и е във вододайна зона. В района на тези свинекомплекси, изобщо на територията около Дунав подпочвените води са на доста високо ниво. В продължение на казаното, последно изречение, от изключителна важност е и обезщетението. Вие споменахте едни суми, които ни е ясно, че са напълно недостатъчни. Засегнатите лица

Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! По отношение на първата част от въпроса за загробването. Не е вярно, че в България са най-големите количества към момента. Вече изредих няколко страни, които са с интензитет на огнищата – домашните свине, не само Румъния, използвали същия метод – Полша, Литва. Тоест това е обичайният метод при огнищата тип „домашни свине“ заради обема. В този смисъл ние прилагаме: едно, че това е разрешен метод съгласно EFSA безопасен; второ, такава е практиката на останалите страни – членки на Европейския съюз, където са били интензивни и са огнищата при домашни свине. Второ, по отношение на безопасността на терена – изрично казах, че теренът се определя съгласно наредба, с комисия, с всички органи – РИОСВ, РИОКОЗ, Басейнова дирекция. Не можем в никакъв случай да говорим за терени, които са във вододайни зони, които биха били последващ риск. Това беше причината и за забавянето на определянето на терена в Бръшлен – точно поради различните зони, които има там. Този, който, преди да вляза в Народното събрание, ми докладваха, че е определен, е със съгласуване с всички служби по околна среда, така че да не допуснем такъв риск. Как гарантира БАБХ? С начина, по който става това загробване, с дезинфекцията, с дезинфекцията отгоре, със засипването, с изолирането за известен период на мястото, което е отгоре, и последващата му нова дезинфекция.

изрично посочи, че животните следва да се умъртвяват. По отношение на дерогацията – такава дерогация в тази ситуация на АЧС в индустриалните свинекомплекси е невъзможна на практика. Просто се сетих сега и се връщам към отговора на въпроса. По отношение на обезщетенията обезщетения, разбира се, че ще получат българските свинекомплекси, в които в момента се умъртвяват техните животни по абсолютно хуманен начин. Обясних изрично в първите си отговори, че това става или с електрически клещи – в зависимост от обема на свинекомплекса, или с въглероден диоксид. Вариантът с въглероден диоксид, запечатването, за да не изтича тази газ, е или с брезенти в коли, или в помещенията с пяната. Резултатът е един и същ, като този с пяната е по-безрисков, тъй като няма риск за хората, които извършват този процес. Но умъртвяването е с въглеродния диоксид – това изрично го повторих. Да се върна на обезщетенията. За всяко регистрирано животно – свинекомплекс, изпълнил всички мерки за биосигурност, ще бъде обезщетен в съответния срок по Европейския регламент след приключването на процеса по умъртвяването на заразените животни, по пазарна цена, по действаща наредба за определянето на тази пазарна цена и в съответните срокове. Както казах, за тези мерки – тук беше и експертът по домашни свине, на Комисията, всичко е одобрено. Ние сме имали такава практика, включително в предходния си мандат, и Комисията в много кратък срок ни възстанови между 75 и 100% от платената сума според вида на съответната мярка. Тема в тази посока няма, за това са информирани и го знаят от самите свинекомплекси. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Въпрос от парламентарната група на „Обединени патриоти“. Уважаеми господин Председател! Госпожо Министър, когато се обърне колата, пътищата са много. Ако

какво значи тази болест и какво не значи, и виждали ли са въобще как се унищожават стотици хиляди тонове месо, бих искал в един друг аспект да Ви попитам: ще поискате ли допълнителни средства в бюджета на Министерството, за да можем да подпомогнем дейността на Българската агенция по безопасност на храните, да подпомогнем и самото министерство, защото ликвидирането на тази болест не трае няколко дни или месеци, а това ще отнеме години, ако, не дай си боже, ние допуснем да тръгне надолу и да премине на юг от Стара планина? Уважаеми колеги, ние всички в залата сме виновни за тази ситуация

И не можем сега да искаме от тези хора да вършат качествено своята работа, защото върху тях се упражняваха и продължават да се упражняват

Благодаря, господин Апостолов, за въпроса. със специално Постановление на Министерския съвет за африканската чума по свинете и за мерките за борба с АЧС правителството отпусна 3,7 млн. лв. Преди да дойда в Народното събрание бях при премиера и финансовия министър. Секторът има цялата подкрепа от кабинета, от министър-председателя и финансовия министър за осигуряване на необходимите средства за обезщетенията и за борба с чумата. Аз не бих си позволила да го кажа, ако не е така, от тази трибуна и пред всички български граждани. И до момента

има сменници долу, от Южна България, от ветеринарните власти, много е трудоемко, особено и със съпротивата на хората по населените места.

Да, много е тежък процесът. Да, болестта стои дълго и ние трябва да се подготвим за това, като знаем достатъчно за тази болест и като осъзнаваме много ясно как всеки, в обхвата на всички мерки, трябва да изпълни своите задължения като обществена отговорност към обществото, хората и държавата.

един призрак броди из Европа. Това е призракът на африканската чума. И докато този призрак бродеше две години в Европа и ние много добре знаехме, че ще дойде в България, така или иначе, не помогна нито бутафорната ограда на сухоземната граница между България и Румъния, не помогнаха и „крутите мерки“ по границата с контрола по движението на хора, меса, товари, животни и така нататък. За съжаление, епидемията, заразата в България е факт. Само за две седмици огнищата са двадесет и едно. Решенията, които наблюдаваме от страна на правителството тези дни, са ненавременни, хаотични, некоординирани, неправилни – в малкото от тях правилни решения на високото ниво, на ниското ниво, на ниво областни епизоотични комисии до такава степен се изкривяват, че нямат никакъв ефект. Институциите в страната не сработиха в кризисна ситуация. Упрекът не е само към Министерството на земеделието – тук е към Министерството на отбраната, на Вътрешните работи и въобще към цялата държава. Госпожо Министър, не бива да прехвърляме отговорностите на държавата към поведението на хората – едва ли не и комарите, и кърлежите да са ни виновни за разпространението на заразата. Моят въпрос към Вас е следният

Личното ми мнение е, че болестта се разпространява чрез прасетата от заден двор, които не се обезщетяват, и нашите животновъди ги разнасят от едното село в другото. Тазсутрешните огнища са вторични от първите в Плевен и в Търново. Имате думата, госпожо Министър.

така че няма как да говорим за прехвърляне на отговорност и усилията в тази посока продължават много интензивно – аз на няколко пъти съобщих, с подкрепата на научната общност, за което благодаря. По отношение на обезщетенията и въпроса, който повдигате, за тип „лични стопанства“ – нерегистрирани. Нещо повече! Даже в началото, когато се установиха такива случаи на тип „домашни свине“ в „лично стопанство“ – нерегистрирани, имаме и принципно решение, гласувано на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, за подкрепа. Както казах процесът по разпространение на това заболяване, е много активен. Между другото, юли, август и донякъде септември е пикът по принцип на това заболяване като проявление в крайна фаза. Да, нормално е да очакваме, че ще има нови огнища в настоящия момент, към днешна дата. Очакваме пробите на още две такива. За добро, към момента едното е тип „заден двор“ – когато те излязат, ще ги обявим официално издадат съответните заповеди. С експертите от Комисията коментирахме този въпрос в аспекта на това, че същата тема – за личните стопанства, се поставя във всички страни от Източна Европа. Към момента една такава подкрепа няма как да бъде финансирана и одобрена от европейските власти по повод на това, че са нерегистрирани стопанствата тъй като тече комуникация за това заболяване на ниво Европейски съюз, те казаха, че ще поставят темата в Комисията по отношение на пътната карта на Европейски съюз за това заболяване – ако има, според решението в коя посока е, ние ще обявим съответен вариант за подкрепа. Истината е, че нерегистрираното лично стопанство – то не е регистрирано, защото няма съответните мерки за биосигурност, е един от основните източници на разпространение на заразата. големи свинекомплекса, в които се откри заразата – тъй като водим активна комуникация, дори персоналът им, живеещ в тези села, казаха, че поне от две години са го мотивирали да нямат домашни свине в личните си дворове, за да изключат тази хипотеза като вероятна за заразяване на свинекомплексите. Въпреки всичко, за съжаление, заболяването влезе в тези големи комплекси, но това е много остро вирусно заболяване, доста отдавна в Европейския съюз, следва една линия и сега е при нас. В момента, в който има яснота за отношението на Комисията по тази тема, ние ще обявим и нашето решение. Ясно осъзнаваме, че това е основен проблем за разпространението. Хората трябва да разберат това и за известен период да нямат домашни свине в личните стопанства.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Както вече всички колеги, а и Вие самата казахте, това е бедствие, с което България трябва да се пребори. Обществото наистина е чувствително по тази тема – не само обществото, но и бизнесът ни. Предполагам, че няма някой, който по-добре от Вас да осъзнава сложността на ситуацията. Може би над 10% от прасетата, отглеждани в българските свинекомплекси, са поразени. Вече в няколко области е обявено и бедствено положение. Европейската комисия дори вкара България в по-опасната трета зона от четири възможни заради разпространението на АЧС.

се справи. Колегите Ви зададоха достатъчно въпроси какви мерки предприемате в момента и какво трябва да очакваме оттук нататък. Аз по-скоро ще наблегна на въпроса, който Вие вчера сама коментирахте по медиите, че според Вас е допусната небрежност не са предприети достатъчно мерки за превенция за разпространяването на АЧС в България. Явно е неглижиран по някакъв начин проблемът и не е осъзната цялата сложност на ситуацията.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Таскова, народни представители! Какво имам предвид? Аз казах – мерки са взети съгласно документите, които професор Бъчварова цитира още от 2018 г. Изрично споменах всички дейности, които правителството извънредно е финансирало за тези превенционни мерки, като обучителни кампании, контрол на граничните контролно пропускателни пунктове, допълнително оборудване на ветеринарните служби. Всички подобни мерки са взимани със сигурност и в други страни – членки на Европейския съюз – те са едни и същи, те не могат да бъдат коренно различни в отделните държави, и АЧС, болестта, пак е влязла при тях. Когато едни мерки се прилагат като комплекс от мерки с много служби, както сме в момента – през областните епизоотични комисии, винаги понякога, пак казвам, има и доза преумора. Ситуацията е изключително тежка за хората на терен. Понякога някой може да допусне небрежност. Мога да дам пример със случая в Зидарово – добре че беше само едно там, засега, по отношение начина на изпълнение на всички функции. Това беше беше и повод, а и като превенция от други подобни, заедно с Министерството на вътрешните работи създаваме тук централна, контролна такава комисия, която ще посещава на терен при възникване на огнище и прилагане на мерките след възникването на огнищата, как се изпълняват мерките по правила. Това съм имала предвид. Трябва да бъдем изключително стриктни и със самосъзнание, което сами да ни мотивира как трябва да изпълним тези мерки. Пак казвам, затова за тази болест една от основните превенционни мерки са обучителните кампании – какво е АЧС и как можем да се предпазваме от него.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, от Вашето изявление стана ясно, че към днешна дата има обявени 21 огнища на африканска чума по свинете – домашни и диви свине, включително и в две индустриални ферми и една фамилна ферма в област Русе. обособяването на всяко едно огнище Българската агенция по безопасност на храните съвместно с местната и държавната власт работят за овладяване на ситуацията. В тази връзка е моят въпрос към Вас. Бихте ли ни запознали как държавата

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Райков, колеги народни представители! Аз вече изброих всички мерки, които

имаме обществена отговорност към всички, да приложим мерките с цялата им строгост, за да спрем заболяването и ограничим щетите. Ние нямаме друг изход. Извън мерките, които обявих подробно, на какво нормативно какво нормативно основание произхождат, как се прилагат като практики мога в допълнение на кажа, че ще продължим много по-засилено превенционните мерки в зони, които в момента не са обявени за рискови и не са инфектирани рискови и не са инфектирани заради това, че няма обявен случай – било то за дива свиня или домашна свиня. Какво ще включва тази превенция освен, както вече казах, и засилената обучителна кампания? Ще направим организация за регистрирани свинекомплекси, които са извън тези зони, за едни буферни зони, при които някои мерки ще ги вземем по-рано с цел превенция. Ще се опитаме да убедим хората, че те не трябва да имат лични стопанства, които не са регистрирани в службите, защото нерегистрирането означава, че не отговаря на условията на Закона, тоест нямат мерки за биосигурност. Ще вземем по-рано тези превенционни мерки в опит да изпреварим разпространението на вируса. И пак казвам, преди всичко обучението на самите хора в тези райони – какво представлява Разчитаме много на местната власт, независимо че на нея ѝ предстоят избори през есента и това със сигурност не е най-приятното задължение на кмета на населеното място, за да описва личните стопанства без мерки за биосигурност и нерегистрирани в селото. Това е нашата обществена отговорност и ние не трябва да отстъпим от това. По отношение на дивата свиня, както вече обясних след препоръките, които получихме от Комисията, ще тръгнем на интензивно претърсване в рискови зони на умрели диви свине – това още от днес, след обучението на дружинките, сме ги информирали и за драстична депопулация с изграждане в спешен порядък на капани за дивата свиня. Благодаря Ви, госпожо Министър. Въпрос от парламентарната група на „БСП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

бързото развитие и разпространение през последните седмици на заболяването африканска чума по свинете в почти всички области на Северна България налага следния извод, че това е така не само от естеството на самото заболяване, но и от съществуването на организационни структурни недостатъци. В потвърждение на това мога да дам пример за бързото разпространение и обхващане на цялата страна преди няколко години на заболяванията „син език“ при преживните и нодуларен дерматит при говедата, слава богу, там има ваксина и заболяването се локализира и ограничи, но, тук, при африканската чума, такава възможност няма. Считаме, че премахването на ветеринарните участъци, недостатъчната обезпеченост с ветеринарни лекари и специалисти в областните структури на Агенцията по храните, разделението на държавни и частни практикуващи ветеринарни лекари, утежнени административни и бюрократични процедури, ниското заплащане на труда на ветеринарните лекари и специалисти – държавно и частно практикуващи, състоянието и броят на лабораториите, са част от проблема, довели до това състояние на здравеопазването при животните. близкото минало обемът и мащаба на животновъдството в България беше в пъти повече от това, което е в момента. Тогава съществуваше много добра структура и организация на ветеринарномедицинската дейност

Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър. Ще бъда кратка в отговора си. Господин Председател, колеги народни представители! Да, в годините назад времето е такова, географското ни положение е такова, че епизоотичната обстановка е много тежка. В различно време сме страдали от различен вид недостиг – на човешки ресурс, на други ресурси, така или иначе в досегашната практика е доказано, че ветеринарните служби на България, независимо кое правителство е управлявало, са се справяли със ситуацията. Дадох пример от предходния мандат за заразния нодуларен дерматит. За съжаление, при африканската чума за свинете до момента няма открита нито ваксина, нито каквото ѝ да е лечение. Науката продължава да работи в тази посока. В интерес на истината следва да отбележим, че включително и българи работят в световен план по темата за откриване на ваксина за африканската чума по свинете, но към момента няма и ние трябва да продължим с тези мерки. Безспорно след приключване на ежедневието ще направим съответния анализ къде са пропуските и как можем да подобрим координацията, дейностите и действията, за да бъдем по-бързи при прилагането на мерки, при вземането на мерки и при превенция. Навсякъде, където е необходимо, Ви гарантирам, че ще предприемем организационни и кадрови промени. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Друг въпрос – господин Сабанов от името на „Обединени патриоти“. господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Аз щях да задам въпрос относно мобилните инсинератори и сумите, които получават. Но в крайна сметка 30 милиона са за дейност. Мобилни инсинератори могат да бъдат преместени в районите и би трябвало да се обърне внимание и да бъдат насочени към тези бедстващи райони, в които в момента се чудим как да загробим труповете. Въпросът ми ще бъде друг и той е свързан със започналите спекулации относно африканската чума по свинете към зърнопроизводителите. Знам, че са глупости. Хубаво е тук от тази трибуна да кажете, че няма как да бъде забранен износът, или никаква никаква зараза не може да бъде пренесена от пшеница, слънчоглед или царевица, които са ожънати в такива райони. Трябва категорично да се заяви – може би между 20 и 30 човека земеделци, които са зърнопроизводители, се обадиха,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Сабанов, народни представители! Първо, в първата част на въпроса относно инсинераторите, ние със свиневъдството индустриалният сектор, те са организирани в две асоциации и мисля така или иначе са екип от хора, с които сме в постоянна комуникация. Ветеринарните български европейските експерти – всички са категорични, че какъвто и да е друг начинът на унищожаване на свинете африканска чума, би бил риск от разпространение на заразата. В този смисъл единственият вариант, който би ограничил последващите рискове е настоящият метод, който е прилаган. Това е категоричното становище на всички страни. Искам да го заявя най-отговорно, тъй като тази тема е предмет, разбира се, на обществена дискусия. По отношение на поставената тема за зърното. Вчера – снощи късно вечерта ми попадна някакво изказване от някой, щял да става кмет сега. Колеги, просто всяко упражнение на тази тема, непочиващо върху знания, използвайки моментната ситуация, трябва ясно да осъзнаваме рисковете за това. Това не Това не почива на каквато и да е логика, реална ситуация, законодателство, риск от зараза, каквото и да било. Това е едно манипулативно говорене и този, който говори в този смисъл предвид

основен зърнен износител. Е, как само за нас някой реши, че може да има значение? Това е недопустимо говорене. Съжалявам, че вече производители задават този въпрос. Не, няма никаква опасност. Страни с много по-висок интензитет на африканска чума по свинете са основни зърноизносителки в Европа и света – много по-големи от нас. Това е истината извън всички, разбира се, ветеринарни правила, че опасност от това няма, включително и от зърната, които се ожънват в тези региони. Има изисквания за отлежаване и влага на зърното. Има наука, която е казала този вирус в какви условия и колко време живее, и тези дни са при съответна влажност, при влажност на зърното, която е стандартна, говорим за часове, дори при най-големия риск. Категорично заявявам: няма такава опасност, няма на какво да почива, няма такава практика, няма такъв случай, за която ѝ да е страна с африканска чума по свинете, отпреди 12 години още, които не са го изкоренили

Той е свързан с втория мощно действащ фактор за разпространение на заразата, освен прасетата в заден двор, това са дивите прасета в горите. Методът, който Вие сте избрали за намаляване на популацията на дивите прасета в засегнатия периметър чрез ловните дружинки, няма да сработи. Ловните дружинки не могат да намалят популацията поради няколко причини. Първо, няма разумно мислещ ловец, който да влезе в това време на годината да ловува в гората. Второ, не можем да задължим ловните дружинки с едната си ръка да ходят с пушка и патрони, в другата си ръка с кирка, лопата и един чувал хлорна вар да ловуват. Трето, ловните дружинки няма как да ги контролираме с какви обувки влизат, как се дезинфекцират, как излизат и въобще дали повече пренасят заразата, или намаляват популацията. В този ред на мисли, има ли предвид правителството идея – намаляването на популацията на дивите прасета в горите да става чрез ангажиране на армията и жандармерията, така както е направено това в Чехия и в Испания. Няма нужда да откриваме топлата вода, просто да се поучим от техния опит, където те са били на нашето положение и към днешна дата заразата е овладяна. Благодаря. МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин

ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, господин Абазов, народни представители! Да, другият основен източник на заразата е дивата свиня. Обясних, че след посещението на експерта от Комисията, който е специалист по дивата свиня, днес с ловните сдружения и директорите на горските стопанства обсъждаме определени промени в мерките. Както вече съобщих,

ще стане с горски и с ловни дружинки. Няма да има никакъв лов – само претърсване. Прави се поне два или три пъти седмично и минимум един месец не трябва да се намери умряла дива свиня, за да кажем, че зоната не е инфектирана.

Това е препоръка на Комисията. От практиката, която има с АЧС – вече няколко години откакто е влязла местните дружинки най-добре познават терена и смятат, че претърсването би станало най-ефективно съвместно с ловните дружинки, като безспорно трябва да ги стимулираме за намирана за намирана умряла дива свиня. Това е препоръка. В хода на изпълнението на мерките самите ние, заедно с Вас и местното общество, виждаме къде

Има направени такива обучения, защото те вземат проби. Тук всички сте ловци и аз да говоря за лов, малко сигурно бихте подценили говоренето на тема „лов в детайл“, но като мярка на това това в момента трябва спешно и веднага да наблегнем. След освобождаването на зоната – капан и подборен лов, с цел драстична депопулация. Извън тези 200 кв. км зони, сега имаме 20 огнища на дива свиня. Всяка ще бъде направена, заобиколена от

към настоящия момент депопулацията да я направим с капани и подборен лов, който в момента, макар и разрешен, безспорно има много ниска успеваемост. Но това са първите мерки. Оттам насетне след претърсването, след актуалната епизоотична обстановка относно огнища с дива свиня, ще вземем последващи решения. Това е по Пътна карта на EFSA. Практиката на досегашните държави е била най-успешна с местните ловни дружинки за депопулацията и за намиране на умрели свине, което трябва да направим, за да обявим съответните зони за чисти.

България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър всички народни представители си даваме сметка, че това изслушване не е само, за да разберем какви мерки предприемате, за да ограничите тежките икономически последствия в резултат на АЧС, но и да разберем какви мерки предприемате, за да се предотврати една екологична катастрофа. Затова според нас трябва да ни уведомите за мерките и действията, които явно Министерството на земеделието не е предприело в момента на първия случай на АЧС в България. Сега в момента развивате ли такива? Какво имам предвид? Първата индикация на АЧС у нас е била миналата година в Северна България. Тогава не са определени съгласувани места за загробване с Басейнова дирекция към Министерството на околната среда и водите. Както казах, това не се е случвало. Към днешна дата вече при наличието на толкова много неща и бързо разрастване на болестта

Уважаеми господин Председател, госпожо Таскова, народни представители! Да, Вие сте права, а и аз го обявих в предходни изложения, че всеки регистриран обект трябваше от година и половина, има и контингент с планове с цел превенция на АЧС, в който план трябва да бъде определена и площадка за загробване при случаи на АЧС. Такива планове имат всички обекти. Те трябва да се контролират от БАБХ и трябва да има площадки. Какво се оказва в случаите сега? Да, има определена площадка, тази площадка е определена по Наредба № 22 с кмета на населеното място, но се оказа например в Бръшлен, че не е съгласувана по съответния ред с РИОКОЗ, РИОСВ и Басейнова дирекция, което забави процеса с два дни. В този смисъл в директен план – да, това е било пропуск по отношение на начина на определяне на площадката. Както виждате, в прилагането на мерките няма никакъв компромис и без това съгласуване не се преминава. На колегите, разбира се, които е трябвало да установят това доста по-рано, пак казах – ние ще вземем съответни организационни мерки, но тези площадки трябва да са предварително определени по този ред, по тази наредба с местната власт и с всички служби на Министерството на околната среда, най-подходящият терен в този случай. Тези терени са контингент с плановете. Те ги имат, само че в конкретния случай се оказа, че не са били съгласувани със службите по околна среда, затова

от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – имате думата, уважаема госпожо Белова. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! От днешното изслушване на Министъра на земеделието, храните и горите стана ясно едно, че всички опорни точки, разпространявани по медиите в последните няколко дни, са напълно безпредметни. Започнахме първо на тема „загробване“. Е, стана ясно и еврокомисарят по здравеопазването ни го каза, че загробването е единственият възможен способ в нашата ситуация. После, преминахме през хуманното отношение и начин на умъртвяване на животните. Пак стана ясно, че се спазват всички европейски и национални изисквания и няма друг възможен начин. Направиха се опити в тази ситуация да се въвлекат индустриалните производители. След като те не предприеха действията на хората, опитващи се да ги изкарат, да обяснят как не се взимат адекватни мерки, се насочихме към зърнопроизводителите. Прав е колегата Сабанов, че от вчера сред зърнопроизводителите се нагнетяват съмнения, че това ще рефлектира и на пазара на зърно, ще рефлектира на износа, цената ще се срине и това ще доведе до национална катастрофа. Е, стана ясно, че и това не е така. Друга опорна точка, която, госпожо Министър, Вие и господин Сабанов пропуснахте, е, че не бяха спасени и комбинираните фуражи. Не съм технолог, но от разговори с технолозите разбирам, че при комбинирания фураж няма начин да бъде разпространявана тази зараза, защото при гранулирането температурата е около 70 градуса – пак безсмислена опорна точка. Благодаря Ви, госпожо Министър, за конкретните отговори и се надявам, че след приключване на днешното заседание няма да се появят никакви други опорни точки; няма да се стремим да насадим още по-голям страх сред населението; още по-големи притеснения сред индустриалните производители, а всички ще се обединим и ще работим така, че този този вирус, това заболяване – африканска чума по свинете, да не доведе до национална катастрофа и унищожаване напълно на свиневъдния сектор. Призовавам Ви да продължите много активно с информационните кампании, които стартирахте преди няколко седмици. Личното ми наблюдение е, че има много голям ефект. Смятам, че тук, както и Вие казахте, следва да се включат много по-активно кметовете на населените места, където се отглеждат животни в така наречените задни дворове, и наистина да се ходи от къща на къща и да се обяснява на тези стопани за опасността, която има, и че следва да предприемат всички действия, които Вие сте указали, за да престане това разпространение на африканската чума. Към колегите от опозицията. Като член на Комисията по земеделието и храните, призовавам, тъй като и в опозицията има страхотни специалисти, които са много по-добре запознати – и теоретично, и практически, наистина да се обединим и да помагаме на изпълнителната власт и по региони, и от тази трибуна, така че да избегнем пълното унищожаване на свиневъдния сектор. Смятам, че все още не сме закъснели. Министерството

във въпросите, които Ви бяха зададени, и в отговорите, които дадохте, аз видях висока доза спекулация с информацията и някои откровени неистини. Но това, което най-много ме плаши, е, че имам чувството, че се събуждате от някакъв сън, тъй като говорите за превенция. Преди две-три години ловците в България започнахме да следим как се приближава тази чума към нашата граница и с колегите нееднократно сме алармирали през парламентарен контрол и в Комисията за това, че идва тази болест към нас – африканската чума по свинете. Тогава беше времето за превенция! Да говорите за превенция в момента е напълно смешно! Да кажете, че от три седмици оценявате рисковете е абсурдно! Рисковете сме оценили преди две години. В момента трябва да се правят съвсем други неща. Правителството на господин Борисов, и то не само това правителство, създаде системна криза, която в момента води към екологична и икономическа катастрофа за Северна България, а най-вероятно ще обхване и цялата страна предвид неадекватните Ви действия. За какво говоря? В месообработването и отглеждането на свине са инвестирани над 2 млрд. лв., които в момента са заплашени. Заетостта е към 20 000 човека, които са заплашени пък да останат на улицата.

Тази криза не е моментна, пак го казвам, тази криза е от години и ние алармираме. И ще Ви дам няколко цитата от Вашия предшественик – десети месец, миналата година, на наши въпроси: „неблагоприятна картина на разпространение има пред нас на болестта“ – никаква реакция; на друг въпрос той отговаря, че има опасност България да се превърне в масово гробище, месец, миналата година, Вашият предшественик – никаква реакция. Как се стигна дотук? Затворихте участъковите ветеринари и в момента държавата няма никаква картина какво се случва в селото, в двора на българските граждани. Вие говорите за 21 огнища, но огнищата може да са много повече. Закрихте екарисажите, за да можете да откраднете едни 30 милиона през двете фирми, с тези инсинератори,

Басейнова дирекция не беше съгласувала никакви площадки и в момента избирате площадки във време на пожар, и не е ясно какво ще се случи с подпочвените води, заразата дали ще може да бъде ограничена и така нататък. Ловните дружинки, защото говорихте и за депопулация. Аз съм от Силистра. По сухопътната граница, откъдето влезе чумата по дивите свине, вместо да беше разрешено миналата година на ловците да влезнат и да направят депопулация, беше забранено изцяло ловуването в тези зони. И тук не говорим за разпространение само чрез дивите свине, тук говорим за популацията на лисици, на чакали, на врани. По този начин също се разпространява болестта и на ловците пак им е забранено да се грижат за ловните си територии, да се опитат да противодействат за допълнителното разпространяване на болестта. Още нещо. В Португалия и в Испания доказаха, че кръвопиещи насекоми също могат да разпространяват болестта. Ама Вие знаете ли в Северна България какво се случва с комарите, пак от бездействието на ръководството на ГЕРБ, което управлява държавата? Изяждат хората там, а пък да не говорим за такъв тип разпространяване на болестите. Не правите никаква профилактика и превенция, само замазвате очите на българските граждани. Създадохте системна криза, екологическа и икономическа катастрофа, защото разглобихте държавата. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Какво трябва да се направи? Трябва да се почерпи от положителните практики на Чехия, трябва държавата да има отговорно поведение за справяне с тази чума. Ние в редица въпроси и в Комисията, и тук от трибуната, сме давали възможни решения на част от проблемите – нито веднъж не бяхме чути. чути. Също хората трябва да бъдат обезщетени на пълна цена, защото Вие в момента говорите за обезщетение, но съм сигурен, че накрая хората няма да вземат и половината от парите, които очакват.

Накрая ще Ви дам думата, госпожо Министър, имате това право. Заповядайте, господин Сабанов. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Аз с усмивка посрещнах патоса на колегата Мирчев. Наистина комарите в Силистра са много, но отскоро е ловец. Всички в тази зала разбраха или поне част от тях разбраха за африканската чума по свинете 2017 г., когато внесохме Законопроекта за депопулация,

Тогава трябваше да се направи това, което наричаме превенция и масов лов, и депопулация на дивите прасета, които, между другото, тези, които не са запознати, са около пет броя на квадратен километър.

С индивидуалния лов намаляването на популацията на дива свиня е изключително трудно, видя се миналата година. Това беше изпитано – не проработи. Разбира се, че в заразени райони не трябва да има лов с гонка. Това е ясно на всички, включително и на опозицията, но там, където няма, извън тези зони, извън 20 километровата зона, трябва, според мен. Госпожа Танева като министър има достъп до повече информация, може би може и да ме опровергае, но там, където

така че проблемът наистина е много сериозен. Дали Министерството ще има проблеми? Разбира се, че ще има проблеми. Госпожа Танева сигурно след днешната среща ще подпише трета заповед, не една, не две, трета заповед. Динамичен е процесът

Когато тук болшинството от колегите 2018 г. приеха Закона, тогава предшественикът на госпожа Танева забрани лова, отмени Заповедта за почване на масов лов по някакви други причини и претекст. цялото това нещо вече няма нужда, и както каза колегата – само в тази му част мога да се съглася – че превенцията вече е изтървана. Сега трябват действия, решителни действия, нелицеприятни действия. Колеги, смъртта винаги е грозна, и всеки който иска да обвини някой в нещо лошо, ще покаже тази грозна смърт. Това не трябва да плаши нито Министерството, нито Агенцията по храните, напротив, трябва да мотивира да се изкорени тази болест и да се унищожат тези прасета. За съжаление, стопаните наистина и по мое мнение трябва да бъдат обезщетени, дори и тези, които не са толкова много, предполагам. А дали има възможност държавата – Министерският съвет ще каже. Но това, което се случи и което може да се случи, наистина е страшно – между 600 – 800 милиона като пари, ще загубят самите свинепроизводители. От индустриалния капитал преди две седмици се обадиха, поканих ги лично в Комисията, госпожа Танева присъства, отговори им на голяма част от въпросите. За съжаление, част от тези хора в момента са в тези критични ситуации. Точно част от тях попаднаха и под ударите на африканската чума и те самите казват, че трябва моментално да бъдат евтаназирани болните животни, за да може веднага след това да започне така нареченият период –

за да могат да почнат наново – от заплождането на свинята майка до изкарването на готов продукт 100-килограмово прасе, минават девет месеца. Сами разбирате, че това е доста дълго време. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Признавам, че моите въпроси днес бяха подготвени към вицепремиера господин Дончев, не толкова към Вас, защото личното ми мнение е, че слабото звено в борбата с африканската чума не са толкова отговорностите на Министерството на земеделието, в лицето на ветеринарните дейности, които са извършват в огнищата, а по-скоро

с Министерството на отбраната, с Министерството на вътрешните работи и други силови структури, които също участват в този процес. Едно е ясно, че ветеринарите си вършат работата. Това е необходимо, но не е достатъчно условие. Към тази дейност много усилено трябва да се включат и силовите министерства, които да осигурят това заграждане на първоначално появилото се огнище, които физически да осигурят охрана на пътеки, пътища, входове, изходи с дезинфекция, да забранят всякакво движение на стоки, товари, животни, меса и всичко, по което върви заразата. Затова моята молба е в този национален епизоотичен щаб да обърнете внимание на това, защото вицепремиерът го няма днес, активно да участват органите на силовите министерства, които да подпомагат дейността на нашите ветеринари. Много е важна тази междуинституционална координация. Докато тази координация куца, колеги, каквито и усилия да полагат нашите ветеринари, ние няма да овладеем заразата, просто няма да я овладеем. Това не е единствен ангажимент само и единствено на Министерството на земеделието. Много ми се искаше да присъства вицепремиерът тук днес. Моите въпроси бяха изцяло към него в тази насока, защото слабата брънка в тази верига, която се бори с африканската чума, са силовите министерства, които осигуряват физическата отцепка на заразените райони, на заразените огнища. Това ми беше единият акцент. Вторият акцент, госпожо Министър, това което не можах да кажа в първите два въпроса. Другото слабо звено, другата слаба брънка във Вашата дейност, това е комуникационната кампания. Моля, наблегнете на комуникационната кампания, говорете с хората, говорете с животновъдите на нормален език, на техен език, защото към днешна дата все още животновъдите не са убедени в действията на нашите ветеринари. Това диплянки, това брошури, виждаме, че не работи. По голямо внимание, повече разговори на техен език, всички животновъди да са убедени, че действията на правителството са правилни,

да обърнете внимание на областните епизоотични комисии. Аз лично присъствах на една – две срещи в такива комисии. Трябва да Ви кажа, че там е пълна говорилня. Там е едно пълно прехвърляне на отговорността от ветеринарите към от горските към кметовете, от кметовете към не знам си кого, оправдание, че им пречи Правилникът, оправдание, че им пречи Наредбата, оправдание, че им пречи някаква нормативна база. промяната на нормативната база е три месеца. Уважаеми колеги, при тази критична ситуация ние нямаме право не на три месеца, ние нямаме право на три часа отлагане, решенията трябва да се вземат сега и веднага, и на следващия ден да се прилагат – като в армията, господин Адмирал, прави едно, прави две, прави три. Докато ние, нашите щабове не узреят до тази идея, че положението е военно, ние няма да се справим с чумата. Така че, госпожо Министър, с тези няколко молби, като препоръка към Вас, и не само към Вас, а и към Националния щаб и към вицепремиера Дончев, приключвам. Благодаря

Съжалявам, че ще Ви ангажирам още малко, но аз съм преди всичко човек на фактологията и не бих могла да остана безучастна към това, което чух. Първо, за отношението и препоръките – благодаря, господин Абазов. Бяхте достатъчно конкретен и ги приемам изцяло, тъй като и част от нещата, които аз казах, като теми, които предстоят, наистина важни са, както и това, което и Вие ми казахте, като препоръка. Повярвайте, ще направя и ще положа всички лични усилия това да го направим. Аз също съм с впечатление, че личният контакт с хората по места е най-ефективен и това го разбрах, когато преди три седмици, на терен, помолих да отидат представители на научната общност по темата. Тъй като аз с колеги от БСП работя в много добър конструктивен диалог не отсега, като министър, но и като председател на Комисията, не искам никого да засегна. Но, когато от тази трибуна аплодираме неграмотността и незнанието, не може да искаме такова от обществото. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас. Тук са народните представители от областите, които първо бяха засегнати от болестта. Не може министър или друг колега непрекъснато във всяко изказване да поставя под съмнение познанията на народния представител.(Ръкопляскания от

Вие го подминахте, втория път го подминахте. Народният представител е длъжен, и го прави, да говори с експерти, а тук въпросът е свързан с националната сигурност. Не знам, министърът, който липсва – Дончев, може би щеше да вземе отношение по въпросите за националната сигурност. Хамид.) Поставянето непрекъснато под съмнение на познанията и ангажираността на народните представители трябва да се санкционира от водещия заседанието. Вие не го направихте втори пореден път.

подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, Започваме с Доклад на Комисията по енергетика. Заповядайте да представите Доклада – господин Николов, имате думата. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение на база Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за достъп до залата на господин Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Продължете, господин Николов. за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На редовно заседание, проведено на 25 юли 2019 г., Комисията по бюджет и финанси горецитирания законопроект. На заседанието присъстваха от Комисията за енергийно и водно регулиране: госпожа Светла Тодорова – член. Тя посочи, че в изпълнение на решение на Министерския съвет е подписано Споразумение между Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейската банка за възстановяване и развитие. Целта на Споразумението е създаването и осъществяването на услуги за техническо сътрудничество, като следва да бъдат разработени проекти на наредба, методики, инструкции и правила, свързани с мониторинга на пазара, както и вътрешни правила за разследващия експерт на Комисията за енергийно и водно регулиране.

провеждане на проверки, изземване на електронни доказателства и снемане на устни обяснения и налагане на наказания, уреждане на спорове и начини за обжалване от страна на дружествата и други. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 13 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект

относно Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На редовно заседание, проведено на 25 юли 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. Законопроектът беше представен от господин Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Целта на Споразумението е създаването и осъществяването на услуги за техническо сътрудничество и изпълнение на проекти от Европейската банка за възстановяване и развитие, в качеството ѝ на организация, притежаваща особен опит и експертни знания в развитието на енергийната политика и регулирането на енергийния сектор. Споразумението предвижда осъществяване на редица дейности, които Европейската банка за възстановяване и развитие ще извърши с оглед постигане на посочените цели. В рамките на Споразумението следва да бъдат разработени проекти на наредба, методики, инструкции и правила, свързани с мониторинга на пазара, както и вътрешни правила за разследващия експерт на Комисията за енергийно и водно регулиране. На следващо място в Споразумението е предвидено разработването на проекти на правила за водене на единна регулаторна отчетност за електроразпределителните оператори, методика за оценка стойността на капиталовите и оперативните разходи на електроразпределителните предприятия, методика за обвързване на регулираните приходи на електроразпределителните предприятия методика за обвързване на регулираните приходи на електроразпределителните предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите. Предвижда се развитие на капацитета на Комисията за енергийно и водно регулиране

и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, свързани с провеждане на проверки, изземване на електронни доказателства и снемане на устни обяснения и налагане на наказания, уреждане на спорове и начини за обжалване от страна на дружествата и други процедурни и правни въпроси с оглед на тяхната ефективност, прозрачност и предсказуемост. Споразумението е подписано при условията за последваща ратификация и съдържа клаузи, които налагат Народното събрание да го ратифицира със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. На свое заседание, проведено на 10 юли 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор,

от Комисията за енергийно и водно регулиране: госпожа Евгения Харитонова – член на Комисията, и госпожа Радостина Методиева – главен юрисконсулт. Госпожа Харитонова представи Законопроекта, като посочи, че на 30 януари 2019 г. в изпълнение на решение на Министерския съвет е подписано Споразумение между Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейската банка за възстановяване и развитие, което цели предоставянето на услуги по техническо сътрудничество и подпомагане изпълнението на проекти. Тя посочи, че със Споразумението се предвижда разработването на нормативни актове, регулиращи мониторинга на пазара, и изготвянето на вътрешни правила за работа на Комисията за енергийно и водно регулиране. Предмет на Споразумението е изработването на проект на правила за водене на единна регулаторна отчетност за електроразпределителните оператори и създаването на методика за оценка на приходите и разходите от тяхната дейност. С изпълнение на дейностите по Споразумението ще се повиши компетентността на Комисията за енергийно и водно регулиране и ще се прецизират правомощията на експертите в изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. В обсъждането взе участие народният представител Пенчо Милков, който изрази становище, че предоставяните услуги по техническо сътрудничество и подпомагане на проекти могат да бъдат извършвани от български органи и специалисти, а не от чужди институции. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.“ Благодаря Ви, госпожо Иванова. Следва Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, имате думата, господин Стойнев.

2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18,

В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно: със 7 гласа „за“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и

Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. Гласували

Благодаря Ви, господин Николов. Подлагам на гласуване процедурното предложение за второ гласуване. Гласували

по отношение на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор. Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на Програмата за регулаторно развитие за регулаторно развитие на енергийния сектор, подписано на 30 януари 2019 г. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Откривам разискванията. Има ли изказвания?

думата на господин Лазаров, искам да Ви направя едно съобщение: днес няма да има парламентарен контрол, но ще бъдат връчени писмените отговори на министрите. Господин Лазаров, заповядайте.

служба „Военна информация“.

„Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 16 юли 2019 г., приет на първо гласуване на 19 юли 2019 г.“ „Закон за допълнение на Закона за военното разузнаване“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване“. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Заповядайте, господин Попов. Няма да има изказване от господин Попов. Има ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя с направената редакция за наименованието на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване“. Моля, режим на гласуване.

Параграф единствен – предложение на народните представители Филип Попов и Таско Ерменков.

той довършва назначението си като цивилен служител и може да бъде преназначен на същата длъжност за срок от още пет години. На същото

като съдържание, но като посока на Закона почти аналогично. Нашето предложение обаче беше направено, защото ние твърдим и считаме, че с него на практика ще се разреши проблемът в Службата и че тази служба по съществото си следва да бъде и да остане военна. Ръководителят на същата служба също така би следвало да бъде военен, затова сме направили това предложение. Аз обаче от трибуната оттеглям нашето предложение, защото, както казах, то се съдържа по-надолу в предложението на господин Лазаров. В същото време обаче по т. 1, в ал. 3 накрая са добавили „цивилен служител“. Това ние няма как да го подкрепим, затова правя предложение за разделно гласуване на т. 1 от предложението на Комисията

Подлагам на гласуване предложението на господин Филип Попов за разделно гласуване – приемаме оттеглянето на тяхното предложение. Гласуваме разделно, ако залата подкрепи това предложение, т. 1 от другия текст.

Предложение на народните представители Милен Михов, Борис Борисов и Димитър Лазаров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Димитър Лазаров по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен: Параграф единствен. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 думите „на действителна военна служба“ се заличават и накрая се добавя „или цивилен служител“. 2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Предложението се внася в Министерския съвет от министъра на отбраната.“ 3. Създава се нова ал. 5: Когато в срока по ал. 1 директорът на Службата навърши пределната възраст за съответното военно звание, се освобождава от военна служба и продължава да изпълнява длъжността до изтичането на срока, за който е назначен“. 4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея т. 3 се изменя така:

Това мое изказване е насочено към онази част от народните представители, които не са изкушени във военното дело, защото съм убеден, че военните тук са наясно с проблематиката. Колеги, военното разузнаване е област от военното дело, съкратено се нарича Служба „Военна информация“, натоварена с водене на този вид разузнаване. Тази служба използва редица средства и методи на разузнаването за събиране и анализ на информация с цел да предостави възможно по-надеждна и по-точна информация както на съответното военно командване, така и на военно-политическото ръководство на държавата за обекта на проучване или така наречения обект на разузнаване, неговите възможности, намерения и така нататък. По своя обхват то бива стратегическо, оперативно, тактическо, а според средствата, които използва – техническо, специално, агентурно, а даже вече имаме и космическо разузнаване. Целите, които има военно-разузнавателната дейност, са подчинени преди всичко на насоките на военната стратегия на страната имат основно три групи задачи – информационно осигуряване на военната политика, непосредствено въздействие върху обектите в разузнаваната държава и върху обекти, имащи роля и значение за нейните въоръжени сили и външни военно-политически връзки, създаване на разузнавателни позиции за осъществяване на разузнавателната дейност. Задачите могат да бъдат най-различни, но преди всичко са свързани с оценка на военния потенциал, със създаване на предпоставки за събиране на информация преди всичко от военен характер и, не на последно място, информационно обезпечаване на държавното ръководство и външнополитическите органи при вземане на текущи политически решения, най-изгодни за разузнаващата държава, забележете, в областта на военната политика на държавата. Обектите биват най-различни – военен потенциал, международни и военно-политически отношения, специални обекти, обекти на разузнавателно проникване, все сложни категории. Няма да Ви занимавам с това, има достатъчно дълги курсове за обучение, висше образование и магистърски степени. Подчертавам, това са сложни действия. Те изискват доскунално познаване на военното дело, тоест най-малкото, което трябва да имаш, е стабилно висше военно образование със съответните специални курсове, за да можеш да разбереш естеството на военното разузнаване, да изпълняваш тези действия, да не говоря, да ги ръководиш. Казано по друг начин, военното разузнаване е сложна специфична дейност. Тя е специфична и затова се казва „Военно разузнаване“, затова самата семантика на думата предполага този, който го оглавява, да бъде военен. Нещо повече, този ръководител се среща със свои колеги, служители, ръководители на военни разузнавания на страните партньорки от НАТО и, забележете, всичките са военни. Всичките! Питам Ви: как един цивилен, който не знае, най-малкото не е минал съответното обучение, не е завършил съответната академия, няма висше военно образование със стратегическа насоченост, а то е задължително, за да можеш да изпълняваш тази дейност, ще може да защитава, ще може да докладва и ще може, най-малкото професионално да се изразява на тези срещи, не само ползвайки, но и разбирайки специализираната военна терминология. Разбирам, че има проблем с кадровото обезпечаване на ръководните органи на военното разузнаване, че доста често се налага да пенсионираш висш военен поради навършване на пределна възраст за званието, което притежава. Това е причината за нашето предложение, което оттеглихме, което Вие сте направили редакционно и ние ще подкрепим – в този случай този висш офицер да довърши мандата си на директор като цивилен служител, но подчертавам, само в този случай. Отварянето на вратата изначално цивилен да заема тази длъжност е отваряне на кутията на Пандора. Изхождайки от многото спекулации, които излязоха в средствата за масово осведомяване, нищо чудно, ако го приемем това днес, тази поправка да влезе с определеното име – поправката еди-кой си, и това е началото на принизяването на „Военно разузнаване“ като служба и изпълняване на нейните задължения. Призовавам Ви да се придържате към семантиката на думата „военно“ разузнаване и да разберете, че цивилен може да бъде

Правите предложение за допълнение на Закона за военно разузнаване с параграф единствен. В този параграф единствен отваряте възможността директорът на Служба „Военна информация“ да бъде и цивилен служител. Обръщам Ви внимание каква поправка правите заличават се думите „на действителна военна служба“ и се заменят с „или цивилен служител“. В същото време създава нова ал. 5 в чл. 24, който регламентира назначаването на директор на Служба „Военна информация“: „…директорът на Службата, навършил пределната възраст за съответното военно звание, Вие давате възможност с поредния хаос за политическо овладяване на Служба „Военна информация“, на военното разузнаване. Каква е реалността, каква е действителността по отношение на тази служба към днешна дата? Служба „Военна информация“ има доверието на партньорските служби. Никой не може да обори това и никой до този момент няма доказателство за липсата на това. Сега Вие рискувате това доверие с промяната на Закона и последващите действия. Няколко въпроса към вносителите и тези, които ще подкрепят поправката. Според Вас няма ли военнослужещ, който да отговаря на високите изисквания за заемане на длъжността „директор“? Отговаряте, че има, а в същото време сте готови да позволите цивилен, който не е израснал в тази строго йерархична система и е натрупал съответните знания и опит да ръководи, да бъде назначен на тази отговорна позиция. Какво правите?! Обръщам се особено към тези, които са служили в Българската армия и след малко ще подкрепят тази поправка. Обиждате действащите военнослужещи или уронвате авторитета на службата, респективно на военнослужещите. Уронвате престижа на тези, които утре искате да кандидатстват и да работят в Българската армия. Сигурно ще кажете, че е пресилено. Замислете се! Питам Ви пак: кариерното израстване не е ли според Вас естествен път за формиране качества на висш ръководител в една строго йерархична система и натрупването на тези знания и качества кого притесняват? Аз мисля, че подготвяте възможността единствената служба за сигурност извън обхвата на премиера, извън прякото наблюдение и подчинение на премиера, да зависи единствено и само от него и тъй като той няма поглед сред военнослужещите чрез министъра на отбраната да бъде назначен цивилен. Разбирате какво правите, нали? Преди няколко години чухте аргументите ни. Какво се случи, че изведнъж променихте мнението си?! Имате готов

и да Ви приканя особено тази част от управляващите, които са минали през военните структури и са бивши военни, да помислят за Българската армия и че тази промяна, която правите, не е адекватна и правилна, още повече, говорейки за Служба „Военна информация“ – военното разузнаване. Тази промяна ще доведе до понижаване на авторитета на Службата, първо. Второ, не забравяйте: в тази Служба винаги качеството е било във военнослужещите. Какво означава цивилен да заема длъжността „директор“ на Военното разузнаване? Да Ви припомня ли как са посрещали партньорските служби и как той е снижавал авторитета на тази служба? Да не казвам за други негови действия, които беше предприел. Вие, господа, веднъж подкрепихте с чистото съзнание, че трябва да бъде военнослужещ, военен директорът на тази Служба. Ние от „БСП за България“ Ви приканваме още веднъж – помислете,

Вие създавате условия, естествено, да овладеете тази Служба. Добре, разбираме го, но каква е ползата, ако унищожите тази Служба? Нещо, което имаме работещо – малко останало работещо, и Вие да го унищожите! Стига с тези поправки за определени хора, бъдете принципни поне веднъж.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Ще направя едно кратко изложение и ще отговоря защо внушението, че поправката се прави за човек, е политически и партийно мотивирана и в никакъв случай не е аргументирана. Всъщност поправката е само по отношение на едно от условията – професионалист – професионалист да заеме длъжността „ръководител“ на Военното ни разузнаване. Процедурата обаче, по която става назначението, елиминира всякакви внушения и всякакви тези, че тя се прави за един човек, защото процедурата е бариера за политическо назначение. И ще я кажа много простичко. Кой може да твърди, че министърът на отбраната ще предложи точно един човек за този пост? Кой може да твърди, че същият човек ще бъде утвърден от Министерския съвет? Кой може да твърди, че този ще бъде утвърден от президента с указ, ако тази кандидатура и този човек не отговарят на всички изисквания, на всички неща, които опозицията тук казаха, че трябва да притежава ръководителят на Военното разузнаване? По друг начин простичко задавам риторичния въпрос. Ако този човек, който е определен от управляващите, ще бъде ли назначен от Президента на Републиката? Очевидно няма да бъде назначен, ако не е спазена процедурата по съгласуване. В тези условия тази поправка е съобразена с реалния живот. Този закон е от 2015 г. и тогава имаше дебат по това дали ръководителят на Военното разузнаване трябва да бъде задължително и единствено военен, военнослужещ или може и цивилен да бъде назначен. Отговорът на този въпрос тогава беше в този текст, който имаме. Животът обаче ни показва други реалности. Самото предложение на БСП, което казва, че може да бъде след пенсионирането си цивилен, потвърждава, че има нужда от подобряване, от промяна в този текст. В момента във „Военно разузнаване“ служат три категории служители – военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили, държавни служители и хора по трудови правоотношения по Кодекса на труда. Военнослужещите по естеството на спецификата на работа пак са различни. Може да ги разделим на две – кадрови военни, завършили военно обучение във военни училища, и граждански специалисти, които имат граждански специалности, необходими за разузнавателната дейност на службата, които по късно са получили звание в армията. Питам: трябва ли да кажем, че военнослужещите са също две различни категории и да ги делим? В този случай, който ние предлагаме,

А в цивилното разузнаване няма ли военни разузнавачи, да задам риторичния въпрос? Един военен разузнавач може ли да стане шеф на ДАНС или на Разузнавателната служба?

Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители! Съжалявам Ви, господин Михов. Не вярвах, че сте човек за мокри поръчки. За един конкретен човек да правите такова геройство. Но нещо друго искам да Ви питам: свършиха ли се професионалните военни и професионалистите в системата на отбраната и сигурността, та стигнахме до държавните служители? Само да Ви кажа: то и чистачката сигурно е държавен служител в тази служба. И тя ли ще стане директор след 10 години работа? (Реплики.) мотивацията се загубва в тази система и в тази служба, ако позволим и цивилен, още повече от друга служба, да дойде и да оглави Военното разузнаване. В момента има проблем – ако не знаете, ето тук може да кажат и адмирал Манушев, и господин Радев, той достатъчно е работил в системата, че и в момента трудно се набират кадри, има малко желаещи да започнат да работят в служба „Военна информация“. А тя е очите на българската държава, не само на Министерството на отбраната, извън България. Тя трябва своевременно да дава информация, за да може да се формира най-добрата политика по национална сигурност. Помислете Вие какво правите! Не е това начинът да уреждате един човек. Спрете да се занимавате със службите за сигурност и да унищожавате държавността в България!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

и преминем към другите изисквания, само искам да Ви кажа, че въз основа на така наречената Концепция за национална сигурност, приета с Решение на Народното събрание от 16 април 1998 г., в системата за национална сигурност, където е трябвало да служат 10 години, за да може да станеш директор, началник на служба „Информация“, влиза поддържането на въоръжени сили, повишаването степента на гражданската защита, защитата на поверителната информация. Означава ли, че по този начин, ако някой е служил 10 години в „Гражданска защита“ или е бил началник-отдел на „Защита на класифицирана информация“ 10 години и след като сте му разрешили и цивилен да заема длъжността директор на служба „Военна информация“, той може да се кандидатира за нея и да заема тази длъжност? Тогава питам аз къде ще стигне онова, за което Ви говорих в продължение на пет минути като специфика на работата, терминология, познания – неща, които не се учат от учебника, а се учат в живия живот и се учат по начина, по който се казва: „По-добре един път да пипнеш, отколкото пет пъти да видиш. Един път да го изживееш, отколкото 10 пъти да го прочетеш“. Последното нещо, аз разбрах тук накрая – ние ще приемем това да бъде цивилен служител, но в крайна сметка горещия картоф ще го хвърлим в Министерския съвет и на президента. Те да решават в крайна сметка това, дето сме им го предложили, дали е добро, или не е добро. Затова още един път настояваме

За да не правя изказване, госпожо Председател. Господин Михов, пропуснахте да кажете, ние не променяме реда за назначаване в тази Служба. Той си остава такъв, какъвто през 2015 г. всички тук гласувахме, макар че имаше несъгласни тогава, назначаването и в тази, и във всички останали служби да става с указ на президента. Ние не променяме реда да бъде назначаван както преди от министъра на отбраната, от Министерския съвет или да бъде избиран от друг орган, какъвто опит е имало.

Трето, пропуснахте, господин Михов, да кажете и в момента, ако някой си е направил труда да прочете този закон, който изменяме, той ще види, че в чл. 25 се казва, че директорите, заместник-директорите на службата могат да бъдат и цивилни служители. Също гласувано в 2015 г. от цялата зала. За да се правят инсинуации, че, видите ли, чистачката щяла да бъде държавен служител. Е, то ако е така, тежко и горко на тази служба! Господин Цонков, Вие като че ли ми направихте комплимент, защото в нашата организация в историята най-храбрите са изпълнявали най-рискованите операции. Не ми е ясно кой според Вас е възложителят – президентът на републиката, министър-председателят или военният министър? министър? Съгласен съм, господин Лазаров, че не разказах толкова правно аргументирано процедурата, но се опитах да бъда дидактичен, да сведа на един по-разговорен език, че процедурата не се променя и ако някой мисли, че назначават някого предварително, той трябва да се обърне към президентството. Тезата, че поправката се прави за един човек, означава, че се игнорира волята на президента, а ние видяхме, че той има сериозна воля. На второ място, когато се говори, че задължително шефът на „Военното разузнаване“ трябва да бъде военен, то тогава трябва да стигнем до логичното разсъждение, че главнокомандващият в мирно и военно време задължително трябва да бъде действащ военен.

ли други изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване. Съгласно гласуваната процедура за разделно гласуване подлагам на гласуване т. 1 от

Пристъпваме към гласуване на точки от две до шест, съгласно направеното процедурно предложение от господин Филип Попов.

Писмени отговори от: - заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса от народния представител Жельо Бойчев. Моля народните представители да получат своите писмени отговори. Писмени отговори от: - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народните представители Георги Гьоков и Драгомир Стойнев; Стойнев; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Георги Гьоков; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Георги Вергиев;

Стоилов и Светла Бъчварова; - заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Мариана Николова на въпрос от народния представител Теодора Халачева; Халачева; - министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Михаил Христов; Христов; - министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Андон Дончев; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Стефан Бурджев; Бурджев; - министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Димитър Данчев; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народния представител Димитър Данчев; Данчев; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Лало Кирилов; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Надя Клисурска и Виолета Желева; Виолета Желева; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на два въпроса от народния представител Надя Клисурска; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народните представители Надя Клисурска и Даниел Йорданов; Йорданов; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Александър Симов; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Веска Ненчева и Кристина Сидорова; - министъра на финансите Сидорова; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Петър Кънев; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Филип Попов; Филип Попов; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Николай Тишев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на два въпроса от народния представител Иван Ченчев;